i imenovanju novog predsjednika i dijela članova Nacionalnog vijeća za znanost Predlagatelj, prijedlog odluke je Vlada sukladno članku 9. i 11. Zakona o znanstvenoj djelatnosti i visokom obrazovanju. Predstavnik predlagatelja Dražen Vikić Topić, državni tajnik u Ministarstvu znanosti, obrazovanja i športa će dodatno obrazložiti prijedlog. Izvolite. Dražen** Gospodine predsjedniče, poštovane dame i gospodo zastupnici. Državni tajnik prof. Uzelac već je objasnio princip popunjavanja koji je vrlo sličan i za nacionalno vijeće i za znanost. Naime, nakon dvije godine pola članova vijeća se mijenja. Naravno ne mijenjaju se svi da se zadrži kontinuitet i pred vama su prijedlozi odluka pored promjene 6 članova i prijedlog razrješenja dosadašnje predsjednice budući da je profesorica Ivezić Ivezić na vlastiti zahtjev zbog zdravlja već dulje vrijeme nije mogla efikasno raditi i podnijela je zahtjev gospodinu ministru i ovom tijelu visokom da je se zamijeni. Tu su sada prijedlozi, ja vam neću sad toliko čitati detaljno kao profesor Uzelac. Ja ću vam sada reći samo koji su prijedlozi za nove članove i postoji potpuno u zakonu u članku 9. i 11. postoji princip kako se to popunjava. Znači, novi članovi će biti profesorica Jurković Draženka iz Osijeka, profesor Hrvoje Sikirić iz Zagreba, akademik Kršenić Frano iz Dubrovnika, znanstveni savjetnik Đuro Miljanić iz Zagreba, Drevenkar Vlasta znanstvena savjetnica iz Zagreba, Pavelić Krešimir znanstveni savjetnik iz Zagreba i Bago Darinko diplomirani inženjer iz Zagreba. Naime, kao slično kao i u Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje tu imamo, tu je mala razlika postoji 6 redovnih profesora, 4 znanstvena savjetnika i 3 člana iz gospodarstva i sad de facto mijenjamo predsjednika, 4 znanstvena savjetnika i jednog člana iz gospodarstva. Pa evo ja bih vas onda molio da bilo je inače 52 prijedloga i to je bilo 17 iz prirodnih znanosti, 11 iz tehničkih, 9 iz društvenih, 6 iz biotehničkih, bioznanosti i 2 iz humanističkih. Evo, (HDZ)** Hvala. Otvaram raspravu. Klub zastupnika HNS-a poštovani zastupnik Miljenko Dorić. Izvolite. to pojedinačna ili klub? Dobro sad. Ako želite, kako želite. Da. Gospodine predsjedniče, uvaženi predstavnici Vlade, kolegice i kolege. javio samo jednom pod ovom drugom točkom želeći saslušati jednog i drugog uvodničara jer su naše primjedbe Kluba HNS-a približno iste i pod jednom i pod drugom temom, Ja ne bih ovdje širio raspravu na ono što je spomenuo kolega Pavlic vezano uz kriterija za osnivanje sveučilišta, veleučilišta pod prethodnom točkom, niti bih govorio o ocjenjivanju znanstvenih projekata i velikim propustima koji su kod toga učinjeni. Nesumnjivo prije nekoliko mjeseci vezano za ovu drugu točku već bih se zadržao na nečemu što je naš klub naglasio prije dvije godine kada smo birali članove Nacionalnog vijeća i za znanost i za visoko obrazovanje, a to je sljedeće. Kolegice i kolege ako hrvatska država ima strategiju razvoja onda je sasvim logično da na tu strategiju razvoja u biti naslonimo sve pa i jasno rad ovih nacionalnih vijeća i da kod imenovanja članova vijeća u biti biramo ljude onih profila i onih znanstvenih područja koji su od primarnog interesa za razvoj Republike Hrvatske. Zato mi je bilo jako drago čuti gospodine Uzelac kad ste rekli da ste uvažili dakako ove dopunske kriterije koje ste spomenuli, govorili ste o znanstvenim područjima i o regijama iz kojih ste vi birali, odnosno predlagali predloženike. Mi se s time slažemo, uvažavamo. Ja osobno poznajem jedan dio predloženika. Ja moram reći da su to izvrsni ljudi i tu nemamo prigovora. Međutim još uvijek smatramo ako pogledamo profil svih predloženika i onih koji sada sjede u tim tijelima područja od izuzetnog značaja za razvoj Hrvatske kao što su turizam, poljoprivreda, promet, strani jezici, informatičko-komunikacijske znanosti i tehnologije nisu dovoljno zastupljene. I naš je prijedlog da Vlada mora biti puno hrabrija da kaže ovo je naš cilj, ovo je pravac u kojem idemo, mi ćemo za to primarno predložiti one predloženike iz tih i tih područja, vrlo hrabro. Jer tko će sastaviti programe da se realiziraju ti ciljevi ako ne ljudi koji poznaju sadržaj pravca i zvanja i struke u kome u biti želimo razvijati i obrazovanje i znanstvene projekte gurati u tom pravcu itd. Prema tome, evo to je naš kratki prigovor da o tome nismo čuli niti prije dvije godine, niti danas ni jednu riječ jer bi bilo izuzetno važno da naslonimo rad ovih nacionalnih vijeća na strategiju razvoja Hrvatske. Hvala lijepo.

Oprostite predsjedniče. Dobro je da vlast vodi računa općenito kada je riječ o državnim strukturama ili nekim tijelima, organima ili organizacijama i u zastupljenosti manjina. Danas smo ovdje čuli od strane državnog tajnika da se čak vodilo računa i o regionalnoj zastupljenosti. Pa me zanima kako u svemu tome nigdje nema žena. Valjda po tim regijama se nađe žene, nađe valjda gdje koja. Vidite kod ove, kod ovog prijedloga odluke o imenovanju predsjednika i dijela članova Nacionalnog ipak su u prijedlogu dvije žene, od 6 kandidata, čak dvije žene. Malo i nedovoljno. Kod prijedloga o imenovanju dakle dijela članova Nacionalnog vijeća za visoko obrazovanje niti jedna jedina žena, nedopustivo i diskriminatorno. Ako gledamo samo da žene gotovo u osnovnoj školi dominiraju, srednjoj školi također kao profesorice, nastavnice, učiteljice, na fakultetima uglavnom studentice koje prije završavaju. Među ukupnim brojem stanovništva veći postotak fakultetski obrazovanih žena. Žene su većina našeg stanovništva. A ondje gdje se odlučuje nema žena. I to je stvar koja se stalno, stalno ponavlja. I koliko god se ponekad hvalimo nekakvim uspjesima gdje su žene zavladale u određenim profesijama to je razlog, to je samo prividno. Razlog je da su odjedanput tu manje plaće, da su muškarci našli neke bolje izvore zarade i napuštaju takva zanimanja. Ali evo ova dva prijedloga Vladina pokazuju zorno kakvo je stanje zaista ravnopravnosti muškarca i žene u Hrvatskoj. I čista je zabluda da su žene diskriminirane na nekakvim nižim razinama. to je jedna, to je jedan stereotip i posve jedna netočna činjenica, ali figurira često u javnosti. Nažalost što se žena penje u toj jednoj većoj društvenoj ljestvici i u većoj razini obrazovanosti diskriminacija je veća. Prema tome, također je jedna od zabluda da eksploatiraju i diskriminiraju primitivni, poluprimitivni. To nije točno. Jedan od najvećih izuma prošlog stoljeća, struktura DNA, 90% su je uspjele otkriti žene, ali su figurirali ona dva kolege koji su kad su primali Nobelovu nagradu nisu se sjetili niti njih da su ih spomenule. Ali mi ne trebamo imati u Hrvatskoj takvu praksu. Imamo vrijednih žena znanstvenica koje su zaslužile da u većoj mjeri budu zastupljene i u Nacionalnom vijeću za znanost, a nedopustivo je da ih ne nađemo u Nacionalnom vijeću za visoko obrazovanje.

Što na Mirogoju? A čujte, ljudi se sami javljaju, ne možete ih prisiliti. Evo, hvala lijepo. **Šeks, Vladimir